Проблемът е, както ви казах, че този ваш текст, ако бъде гласуван до какво ще доведе? Ще доведе до възможност един човек, който си е фиксирал лихвения процент или го е обвързал с нещо, вие го обвързвате с лихвената премия за България, която в момента е много висока. Това би означавало, че банките, като се позоват на вашия текст могат веднага с 5-6% да повишат лихвените проценти в България. Вие това предлагате. за да се убедите, че съм прав – ето, зад Вас е господин Орешарски, съберете се и го обсъдете сериозно. Това сте предложили. Използвахме всички възможности, които дава Европейската директива, но ние стигнахме много по далеч.

без наказателна лихва или при минимална наказателна лихва, което означава, да могат да бъдат рефинансирани и един потребител да отиде от една банка в друга и винаги търси по ниския лихвен процент. Дадохме възможност от самото начало задължение на банките да е ясно лихвеният процент от какво зависи, как се изменя и това накрая да бъде подписано и от двете страни – и от банката, и от кредитополучателя, така че да не може банката едностранно по никакъв начин да променя лихвения процент. Това е страшно важно! Дадохме възможност в 14-дневен срок кредитополучателят да се откаже. Всички тези много сериозни достойнства на този законопроект не трябва да бъдат подценявани. Стигнахме много по далеч от това, което предлага директивата и много ценно е, че това стана с консенсус от всички народни представители в Икономическата комисия. Следващият въпрос – когато между банките или ако има подозрение, че между банките има олигополно споразумение, тук Комисията за защита на потребителите трябва да влезе в своите правомощия. И това трябва да бъде доказано и да бъдат глобени. Това е пътят. Това е друг път, затова, за което вие говорите. Това е правилният път да бъдат взети мерки и да вземе отношение държавата. Това трябва да бъде направено, ако се докаже такова споразумение. Иначе, нека да видим световните европейски примери преди да предлагаме текстове. Ако ми намерите някъде държава, където с подобен текст са намалени лихвените проценти ще ви кажа, че сте прав. Но веднага Ви казвам, че този текст, ако днес Четиридесет и първото Народно събрание го гласува, ще се хванете за главата и утре ще Ви питат вашите избиратели защо ни доведохте нарастване на лихвените проценти. И Вие няма да можете да им го обясните по никакъв начин, господин Стоилов. Приехме текстове, които са за прозрачност. Накарахме банките, като рекламират, да трябва да посочат и лихвения процент, и годишния процент на разходите и всички основни условия по кредита с еднакъв шрифт и формат. за мен е много важно, а вярвам и за всички колеги, да не омаловажаваме сериозната крачка в защита на потребителите, което правим с този закон. Слушайки господин Четин Казак, който стана ясно, че не е запознат с текста на директивата, но аз не му се сърдя разбира се, за това, ние стигаме много по далече от това, което предлага тази директива. И пак Ви казвам, господин Стоилов, няма марка за намаление на лихвените проценти, която аз не бих подкрепил. Благодаря

господин Димитров! От Вашето обобщаващо изказване разбирам, че Вие призовавате мнозинството да не подкрепи този текст. За съжаление, единствената полза от това, което стана през последния половин час, че се повдигат важни въпроси и че това са въпроси, които дълго време са били заобикаляни. Но според мен има едно противоречие, значителна доза спекулативност във Вашите мотиви, че Вие няма да подкрепите предложението, защото, виждате ли, предлагате вариант, който по добре защитава интересите на кредитополучателите, а моят текст, който е насочен към директната им защита, ги подлага на риск търговските банки да се възползват и да им определят по високи лихви. Аз предполагам, че в заседанието на Икономическата комисия Вие сте поканили представители на Асоциацията на търговските банки и на Централната банка. Интересно ако това, което Вие казвате, е вярно, защо те не са подкрепили текста, за да извлекат още по големи печалби, което е тяхната естествена цел. Това за мен показва, че Вие спекулирате с аргументацията и искате да защитите сегашното положение с известни корекции, представяйки моя текст едва ли не като подлагане на риск на тези, които са изтеглили кредит. Но няма как да обясните на гражданите, които, да речем, са изтеглили кредит при 7% лихва, която за по малко от година е надхвърлила 10%. Това няма как да им го кажете - че кредитодателите, защитавайки техните интереси, в течение на няколко месеца, стъпаловидно са повишили вече до двуцифрен размер лихвите, които те дължат. И тук имаше в една от репликите поставен един друг въпрос, който е важен: как ще обвържем лихвите с таксите? Това е друга стъпка. Ние трябва да регулираме и таксите, които банките вземат, защото понякога плащането е с по нисък номинал, отколкото таксата, която се дължи. Така че това не е аргумент срещу моята теза. Затова аз поддържам предложението и тази дискусия ще продължи, за да видите, че ние предлагаме алтернативни решения. Вие сте в правото си да ги отхвърлите, но тази дискусия и по други поводи ще се задълбочава – за една алтернативна финансово- икономическа политика на страната. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов.

икономически да отговоря на Вашите въпроси. Сега обаче ще Ви кажа и нещо друго, тъй като усетих спекулация във Вашето изказване. Първо: „лихвените проценти нараснаха много през 2009 г”. Някой да знае кой управляваше първата половина на 2009 г., когато беше основният растеж на лихвените проценти? Вие да знаете, господин Стоилов? Вие управлявахте. Освен това най-големият ръст на лихвите по кредитите в България беше по времето на Жан Виденов – друг висш експерт от БСП. Най-големият ръст на лихвите беше именно тогава. Сега изведнъж точно Вие да кажете как ще браните потребителите от високите лихвени проценти е демагогия. Няма как да Ви го кажа по друг начин. Опитах се най-добронамерено, господин Стоилов, да Ви кажа, че това няма да проработи, казах да се посъветвате с хора около Вас, не ме чухте за всички тези неща. Търсите

с това предложение няма да ги намалите, а ще ги увеличите. Това е истината, защото във Вашето предложение, прочетено извън техническите неща, се казва така: „могат да бъдат увеличавани лихвените проценти с до 10% на година”. Така е, защото, като сложим и риска за дадена страна, и либора, горе-долу натам отиват нещата. С това как браните хората? Като се каже в предложението: „могат да нарастват лихвените проценти с до 10% на година”, кого ще защитите по този начин? Вече Ви отговарям така, защото, разбирате ли, този популизъм не ни носи полза, а дебатът трябва да бъде как наистина да защитим хората, как наистина да намалим лихвените проценти. Това е истинският дебат. Такива популистки предложения не носят никаква полза, господин Стоилов, няма смисъл. Благодаря на господин Димитров. Има ли други желаещи да участват в дебата? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Анна Янева и Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията. Гласували

Благодаря за съдействието Ви правилно да разчетем гласовете и начина, по който са гласували народните представители. Подлагам на гласуване предложението на комисията, която по принцип подкрепя текста на вносителя за редакцията на чл. 14.

Преди сключване на договор за кредит кредиторът оценява кредитоспособността на потребителя въз основа на достатъчно информация, в т.ч. информация, получена от потребителя, и ако е необходимо, извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите. (2) При вземане на решение относно предоставянето на потребителски кредити кредиторът може да използва Централния кредитен регистър или друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите, и да вземе предвид информацията, съдържаща се в регистъра, при управление на риска, свързан с предоставянето на кредита. (3) Когато след сключване на договора за потребителски кредит страните постигнат съгласие да променят общия размер на кредита, кредиторът е длъжен да актуализира наличната финансова информация за потребителя и да оцени неговата кредитоспособност преди всяко увеличение на общия размер на кредита, което

Когато въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите, кредиторът откаже да предостави кредит, той е длъжен да уведоми незабавно и безвъзмездно потребителя за резултата от извършената проверка и за сведенията за потребителя, съдържащи се в регистъра. (2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато предоставянето на съответната информация е забранено или противоречи на действащото законодателство, на правото на Европейския съюз или на обществения ред и сигурност. (3) При обработването на лични данни на потребители и при осъществяването на достъп до тези данни във връзка с предоставянето на информация

Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в това число тези, дължими на посредниците за сключване на договора), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. (2) Годишният процент на разходите по кредита се изчислява по формула съгласно Приложение № 1, като се вземат предвид посочените в него общи положения и допълнителни допускания. (3) При изчисляване на годишния процент на разходите по кредита не се включват разходите: 1. които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по договора за потребителски кредит; различни от покупната цена на стоката или услугата, които потребителят дължи при покупка на стока или предоставяне на услуга, независимо от това дали плащането се извършва в брой или чрез за поддържане на сметка във връзка с договора за потребителски кредит, разходите за използване на платежен инструмент, позволяващ извършването на плащания, свързани с усвояването или погасяването на кредита, както и други разходи, свързани с извършването на плащанията, ако откриването на сметката не е задължително и разходите, свързани със сметката, са посочени ясно и отделно в договора за кредит или в друг договор, сключен с потребителя.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 19 по предложение на комисията.

Неравноправни клаузи”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.

Реклама на потребителски кредит”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава на членове от 50 до 53 включително

Всяка реклама на потребителски кредит, която посочва лихвен процент или друго число, свързано с разходите по кредита, трябва задължително да съдържа информация за: 1. лихвения процент, фиксиран и/или променлив, приложим към кредита, заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита за потребителя; 2. общия размер на кредита; 3. годишния процент на разходите с изключение на кредитите за овърдрафт; срока на кредита; 5. цената на стоката или услугата, когато тя се заплаща в брой, както и размера на авансовото плащане, когато кредитът се отпуска под формата на разсрочено плащане на стока или услуга; 6. общата сума, дължима от потребителя, и размера на вноските. (2) Информацията по ал. 1 трябва да е ясна, разбираема, лесна за виждане и да е придружена от представителен пример. (3) Във всяка писмена реклама, независимо от използваното средство за реклама, информацията за лихвения процент, за годишния процент на разходите, за общия размер на кредита, дължим от потребителя, и за това дали кредитът е с фиксиран или с променлив лихвен процент, се представя задължително с еднакъв по размер, вид и формат шрифт. шрифт. (4) Когато рекламата за потребителски кредит не посочва лихвения процент или друго число, свързано с разходите по кредита, изискванията на ал. 1 не се прилагат. (5) Когато кредиторът поставя като условие за предоставяне на кредита сключването на договора за предоставяне на допълнителна услуга, например застраховка, стойността на която не може да бъде определена предварително, или когато сключването на такъв договор произтича от прилагането на клаузи и търговски условия, рекламата посочва по ясен и разбираем начин, който е лесен за отличаване, необходимостта от сключването на договор за предоставяне на тази допълнителна услуга и годишния размер на разходите по кредита.

Няма. Гласуваме чл. 25 по предложението на комисията.

чл. 27 комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага следната редакция: „Чл. 27. (1) Договорът за продажба на стоки или за предоставяне на услуги, финансирани от потребителски кредит, посочва задължително, че цената на стоката или услугата ще е заплатена изцяло или частично с кредит, предоставен от кредитора. (2) При предоставяне на кредит за придобиване на стоки или услуги задълженията на потребителя възникват от момента на доставяне на стоката или предоставяне на услугата. При продажбата на стоки или предоставянето на услуги с продължително изпълнение задължението на потребителя възниква от първата доставка на стоката или предоставяне на услугата и се прекратява при преустановяване на доставката. (3) Продавачът на стоката или доставчикът на услугата е длъжен да пази копие от договора за кредит, предоставен на потребителя, и да го представи при поискване на контролните органи по този закон. (4) Продавачът на стоката или доставчикът на услугата не е длъжен да достави стоката или да предостави услугата на потребителя преди да е уведомен от кредитора за предоставянето на кредита и преди изтичането на 14-дневния срок, в който потребителят може да се откаже от договора за кредит. Всяко доставяне на стоки или предоставяне на услуги преди изтичането на срока, през който потребителят може да се откаже от договора за кредит, е за сметка на продавача на стоката или на доставчика на услугата. Договорът за продажба на стоки или за предоставяне на услуги, финансиран от потребителски кредит, се прекратява в случаите, когато: 1. в срок 7 работни дни, считано от сключването на договора за кредит, кредиторът не уведоми продавача на стоката или доставчика на услугата за отпускането на кредита; 2. потребителят упражни правото си на отказ от договора за кредит. (6) Договорът за продажба на стоки или за предоставяне на услуги не се прекратява, когато потребителят заплати единичната продажна цена на стоката и/или услугата преди изтичането на срока по ал. 5.1. 5.1. (7) При прекратяване на договора за продажба на стока или за предоставяне на услуга съгласно ал. 5 продавачът на стоката или доставчикът на услугата е длъжен да възстанови на потребителя заплатените от него авансови суми.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА режим на гласуване за текста на комисията за чл. 27. Гласували

Не е отчетен един от гласовете. Не можахте да гласувате ли, господин Мутафчиев? Не зная дали може да се отчете допълнително. В такъв случай отменям това гласуване и ще гласуваме още веднъж чл. 27, след като един от пултовете не е работил. Моля, режим на гласуване за

потребителят не получи удовлетворение на правата си от продавача или доставчика, той има право да предяви претенциите си срещу кредитора по свързания договор за кредит. (2) В В случаите по ал. 1 потребителят има право да иска от кредитора обезщетение за разликата между договореното и реално доставеното, когато са налице едновременно следните условия: 1. потребителят е получил кредит за придобиване на стоки или услуги от лице, различно от продавача или доставчика; 2. между кредитора и продавача на стоката или доставчика на услугата е сключено предварително споразумение, според което кредити за придобиване на предлаганите от продавача или доставчика стоки и услуги ще бъдат предоставени единствено от този кредитор; 3. потребителят е получил кредит в рамките на споразумението по т. 2; 4. стоките или услугите за придобиването на които е получен кредитът, не са доставени на потребителя, доставени са частично или не съответстват на договора за продажба или за доставка, и 5. потребителят е предявил правото си на обезщетение към доставчика, но не е бил удовлетворен. (3) Когато потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор за доставка на стоки или предоставяне на услуги,

което е подкрепено по принцип от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29: „Чл. 29. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок 14 дни, считано от: 1. датата на сключване на договора за кредит, или 2. датата, на която потребителят получи условията на договора и информацията по чл. 11 и 12 – в случаите, когато тази дата е след датата по т. 1. (2) Правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за упражнено при условие, че потребителят изпрати уведомление до кредитора преди изтичане на крайния срок по ал. 1. (3) Уведомлението по ал. 2 трябва да бъде направено на хартиен или друг траен носител, до който кредиторът има достъп, по начин който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство. (4) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора за кредит, той връща на кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент. (5) Отказът на потребителя от сключения договор за кредит влиза в сила и договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на ал. 2 и 3 и е изпълнено условието по ал. 4. (6) При упражняване правото на отказ от сключения договор за кредит кредиторът няма право да изисква и събира от потребителя обезщетение, с изключение на обезщетението за направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване. (7) При упражняване на правото си на отказ от договора за кредит потребителят не е обвързан от допълнителните услуги, свързани с договора за кредит, които се предоставят от кредитора или от трето лице въз основа на споразумение между третото лице и кредитора.”

Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. В тези случаи той има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора. (2) Кредиторът Кредиторът не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора за кредит. (3) Кредиторът няма право на обезщетение или неустойка, когато при предсрочно погасяване на кредита от потребителя:

погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита, или 3. договорът за кредит е под формата на овърдрафт. (4) При предсрочно погасяване на кредита от страна на потребителя извън случаите по ал. 3 кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. Обезщетението на кредитора не може да бъде по-голямо от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година. Когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година, обезщетението на кредитора не може да е по-голямо от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит. (5) Кредиторът може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е претърпял загуба от предсрочното погасяване на кредита, превишаваща сумата по ал. 4. 4. (6) Когато търсеното обезщетение от кредитора по ал. 5 надвишава действително претърпяната загуба, потребителят може да претендира за съответно намаляване. В този случай загубата се определя като разлика между първоначално договорената лихва и лихвения процент, при който кредиторът може да предложи на пазара отново като кредит предсрочно погасената сума, като се отчита въздействието на предсрочното погасяване върху административните разходи по кредита. (7) В случаите по ал. 4 и 5 обезщетението на кредитора при предсрочно погасяване на кредита не може да надвишава размера на лихвата, която потребителят би платил за периода, обхващащ предсрочното погасяване на кредита и договорената дата за прекратяване на договора за кредит.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34. „Глава тринадесета – Договори за потребителски кредит с неопределен срок.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава

Потребителят има право по всяко време да прекрати договора за потребителски кредит, сключен за неопределен период от време, без да дължи обезщетение или неустойка, освен когато страните са договорили срок на предизвестие за прекратяване на договора. Този срок не може да бъде по-дълъг от един месец. (2) Ако Ако е предвидено в договора, кредиторът може да прекрати договора за кредит с неопределен срок по общия ред, като изпрати на потребителя изготвено на хартиен или на друг траен носител предизвестие най-малко два месеца преди това. това. (3) Когато е предвидено в договора за кредит и при наличието на обективни причини, кредиторът може да прекрати усвояването на суми по договора за кредит от потребителя, сключен за неопределен период от време. време. (4) В случаите по ал. 3 кредиторът е длъжен да информира предварително потребителя на хартиен или на друг траен носител, като посочи причините за прекратяване усвояването на суми по договора за кредит, а когато това не е възможно - незабавно след това, овен ако предоставянето на тази информация е забранено или противоречи на действащото законодателство, на правото на Европейския съюз или на обществения ред и сигурност.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА Подлагам на гласуване редакцията на чл. 35 на комисията.

Жалби на потребители. Колективни искове за защита на потребителите.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38. чл. 38. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39. „Раздел II – Извънсъдебно разрешаване на спорове.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.

41. (1) Контролът по този закон се осъществява от Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. (2) За осъществяване на контрола по изпълнение на закона председателят на Комисията за защита на потребителите оправомощава със заповед длъжностни лица от администрацията й. (3) При изпълнение на служебните си задължения длъжностните лица по ал. 2 имат право: 1. на достъп до всички документи, свързани пряко или косвено с нарушение на този закон; 2. да разпоредят на всяко длъжностно лице да предостави сведения за нарушения на този закон, които са му известни;

длъжни да опазват служебната, банковата, професионалната или търговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията, получена в хода на проверката, извън целта и предназначението на проверката. (5) Председателят на Комисията за защита на потребителите има право да: 1. разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението на този закон; 2. изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението; 3. разпореди прекратяване или забрана на всяко нарушение на закона и, ако е необходимо, да направи разпореждането обществено достояние.”

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43: „Чл. 43. (1) Когато Комисията за защита на потребителите установи, че рекламата на кредит е в нарушение на чл. 25, ал. 1, 2 или 3, председателят на комисията издава заповед, с която спира разпространението на рекламата. (2) Председателят на Комисията за защита на потребителите може да задължи рекламодателя да докаже верността на съдържащите се в рекламата твърдения, както и да разпореди

(1) В заповедта на председателя на Комисията за защита на потребителите задължително се посочват основанието и мотивите за спиране на разпространението на рекламата. (2) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. (3) Обжалването на заповедта не спира изпълнението й, освен ако съдът разпореди друго.”

са в кулоарите на Народното събрание, да дойдат в залата и да участват в гласуването. Правя го, защото виждам броя на участвалите народни представители в няколкото по ред

се налага глоба в размер от 700 до 2000 лв. – за физическите лица, и имуществена санкция в размер от 3000 до 8000 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица. (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер

За нарушение на чл. 8, 12, 13, чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 и 2 на виновните лица се налага глоба в размер от 700 до 2000 лв. – за физическите лица, и имуществена санкция в размер от 3000 до 8000 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица. (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1500 до 4000 лв., а имуществената санкция – от 5000 до 15 000 лв.”

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49: „Чл. 49. (1) Който в нарушение на чл. 29, ал. 6 изиска, събере или допусне да бъде събрано обезщетение или неустойка за отказ на потребителя от сключения договор, се наказва с глоба в размер от 700 до 2000 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 3000 до 8000 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица. (2)

чл. 50. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.

Подлагам на гласуване ан блок редакцията на членове от 50 до 53 включително по текста на вносителя, който се подкрепя от комисията. Гласували

За неизпълнение на задължението по чл. 42 на виновните лица се налага глоба в размер от 2000 до 5000 лв. – за физическите лица, и имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица. (2)

Няма. Гласуваме чл. 54 съгласно предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя.

Уважаеми народни представители, преди да подложа на гласуване чл. 55 и предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието „Допълнителни разпоредби”, ми е да ви уведомя, че днес гости на българския парламент са ученици от Езиковата гимназия „Петър Берон” в гр. Монтана. Да ги приветстваме с „Добре дошли!” в Народното събрание.

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Общ разход по кредита за потребителя” са всички разходи по кредита, включително лихви, комисионни, такси, възнаграждение за кредитни посредници и всички други видове разходи, пряко свързани с договора за потребителски кредит, които са известни на кредитора и които потребителят трябва да заплати, включително разходите за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит, и по-специално застрахователните премии в случаите, когато сключването на договора за услуга е задължително условие за получаване на кредита или в случаите, когато предоставянето на кредита е в резултат на прилагането на търговски клаузи и условия. Общият разход по кредита за потребителя не включва нотариалните такси. „Обща сума, дължима от потребителя” е сборът от общия размер на кредита и общите разходи по кредита за потребителя. 3. „Общ размер на кредита” е максималният размер (лимит) или общата сума, предоставяна по договора за кредит. 4. „Лихвен процент по кредита” е лихвеният процент, изразен като фиксиран или като променлив процент, който се прилага на годишна основа към сумата на усвоения кредит. „Фиксиран лихвен процент по кредита” е лихвеният процент, предвиден в клауза на договора за кредит, по силата на която кредиторът и потребителят уговарят един постоянен лихвен процент за целия срок на договора за кредит или уговарят няколко лихвени проценти за отделни периоди от продължителността на договора за кредит, през които се прилага само определеният фиксиран лихвен процент. Когато не всички лихвени проценти по кредита за отделните периоди са определени в договора за кредит, приема се, че лихвеният процент по кредита е фиксиран само за отделните периоди, през които лихвеният процент е определен изключително с помощта на определен фиксиран процент, уговорен при сключването на договора за кредит. 6. „Референтен лихвен процент” е лихвеният процент, който кредиторът използва като базов при изчисляване на лихвения процент по кредита. Той представлява пазарен индекс или индекс, който се изчислява от кредитора по определена от него методология. Референтният лихвен процент се оповестява публично чрез предоставянето му в електронен вариант и информацията за него се съхранява на разположение на интересуващите се лица в достъпна писмена форма в служебните помещения на кредитора. „Овърдрафт” е кредитът, при който кредиторът изрично предоставя на потребителя възможност да ползва средства, превишаващи наличността по разплащателната му сметка. 8. „Договор за откриване на сметка по кредита, при който съществува възможност на потребителя да се предостави право на превишаване на наличността или на договорения размер на овърдрафт” е кредитът, при който кредиторът мълчаливо предоставя на потребителя възможност да ползва парични средства, превишаващи наличността по разплащателната му сметка или договорения размер на овърдрафт. 9. „ Кредитен посредник” е физическо или юридическо лице, което не действа като кредитор и което при извършване на своята търговска или професионална дейност срещу заплащане в парична или в друга форма

„Траен носител” е всеки носител, даващ възможност на потребителя да съхранява адресирана до него информация по начин, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. „Свързан договор за кредит” е договорът за потребителски кредит, при който: а) кредитът се използва изключително за финансиране на договор за доставка на стоки или за предоставяне на услуги, и б) от търговската гледна точка двата договора представляват едно цяло, което означава, че продавачът на стоката или доставчикът на услугата финансира предоставянето на кредита или в случай, че кредитът се финансира от трета страна, кредиторът използва услугите на продавача на стоката или на доставчика на услугата за сключването или за подготовката на договора за кредит, или че договорът за кредит посочва конкретни стоки или услуги, доставката на които ще се финансират чрез потребителския кредит. 12. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.” Има ли някакви забележки по предложения текст? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване редакцията на § 1, съгласно предложението на комисията.

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета.”

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. Законът за потребителския кредит (обн.,

Заварените при влизането в сила на закона висящи производства по отменения Закон за потребителския кредит пред Комисията за защита на потребителите се извършва по досегашния ред.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. Разпоредбите на закона не се прилагат за договори за потребителски кредит,

относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета;”

Устройственият правилник на Комисията за защита на потребителите се привежда в съответствие с изискванията на закона в едномесечен срок от влизането му в сила.”

който ни предлага комисията, подкрепя по принцип текста на вносителя, но е с редакции и няма предложения в доклада за всяка съответна редакция в различните графи и колони, считам, че трябва да го изчетем изцяло, защото в противен случай няма да знаем какво гласуваме. Информацията в този формуляр няма силата на предложение за сключване на договор и не задължава кредитора да ви предостави кредитния продукт, за който се отнася тази информация. «Част І. Идентификационни данни и данни за контакт на кредитора/кредитния посредник:” Следват таблици, които обикновено не четем. „Когато е приложимо за съответния вид кредит:” Следва втора таблица. Идеята е кредиторът и кредитополучателят да упоменат всички данни.

отново е описана в таблица. „Част V. Когато е приложимо за съответния вид кредит, допълнителна информация при предоставяне на финансови услуги от разстояние: а) по отношение на кредитора

Навсякъде, където е отбелязано "Когато е приложимо за съответния вид кредит", кредиторът следва да попълни съответния ред в случаите, когато информацията се отнася до договора за потребителски кредит, или да отстрани съответната информация или съответния ред и да добави изрично следния текст: “неприложимо за този вид кредит”, когато информацията не се отнася до разглеждания вид кредит. 3. Означенията, посочени в пространството между скобите, се отнасят за информацията, която следва да се попълни от кредитора. 4. В част І, т. 1 кредиторът следва да посочи своето име или наименование и правноорганизационна форма, както и ЕИК, предоставен от Агенцията по вписванията, или код по БУЛСТАТ.

8. В част ІІ, т. 5 кредиторът следва да посочи размера, броя и периодичността на погасителните вноски, дължими от потребителя, както и начина на заплащане на лихвите и разходите. Когато определеното място във формуляра за попълване на тези данни не е достатъчно, кредиторът ги посочва в отделен лист, който е неразделна част от този формуляр, като на определеното място във формуляра изрично се посочва, че погасителните вноски са съгласно приложението. В част ІІ, т. 6 кредиторът следва да посочи сумата на общия размер на кредита и общите разходи по кредита за потребителя. 10. В част ІІ, т. 8 кредиторът следва да посочи вида на обезпечението. 11. В част ІІ, т. 9 кредиторът следва да посочи, че за такива договори за кредит не се предвижда гаранция от трето лице като обезпечение за погасяване на общия размер на кредита (главницата), усвоен по договора за кредит, освен когато такава е предоставена. 12. В част ІІІ, т. 1 кредиторът следва да посочи лихвения процент по кредита - фиксиран или променлив (изразен с индекс или референтен лихвен процент, приложим спрямо първоначалния лихвен процент), периода на олихвяване, условията и процедурата процедурата за промяна на лихвения процент. 13. В част ІІІ, т. 2 кредиторът следва да посочи годишен процент на разходите (ГПР), както и представителен пример, като се вземат предвид всички допускания, използвани при изчисляване на ГПР. Когато съответният вид кредит се предоставя с различни лихвени проценти или разходи, кредиторът посочва, че те могат да доведат до изчисляване на по-висок ГПР. 14. В част ІІІ, т. 3 кредиторът следва да посочи вида на застраховката и/или допълнителната услуга, когато за получаване на кредита при конкретно предлагани условия се изисква задължителното им предоставяне. Кредиторът задължително информира за наличието им. Ако разходите по тези услуги не са известни на кредитора, те не се включват в годишния размер на разходите. 15. В част ІІІ, т. кредиторът следва да посочи лихвения процент при просрочени плащания, начините за неговото образуване и всички други разходи, които се дължат за просрочени плащания за този вид кредит. 16. В част ІV, т. 1 кредиторът следва да посочи, че потребителят има право на отказ от договора за кредит в срок 14 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за кредит или от датата, на която потребителят получи условията 17. В част ІV, т. 2 кредиторът следва да посочи, че потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично своите задължения по договора за кредит. В част ІV, т. 3 кредиторът следва да посочи начина на определяне на обезщетението, което има право да получи при предсрочно погасяване на кредита в съответствие с условията по чл. 27. 19. В част ІV, кредиторът следва да посочи, че потребителят има право при поискване да получи предварително и безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за кредит. 20. В част ІV, т. 6 кредиторът следва да посочи периода, през който предоставената преддоговорна информация е валидна. 21. В част V, буква „а”, т. 1 кредиторът следва да посочи име или наименование на представителя на кредитора, установен в страната, в която живее потребителят. 22. В част V, буква „а”, т. 2 кредиторът следва да посочи седалището и адреса на управление на своя представител. 23. В част V, буква „а”, т. 7 кредиторът следва да посочи търговския регистър, в който е вписан, заедно с единния му идентификационен код, предоставен от Агенцията по вписванията (ЕИК), или код по БУЛСТАТ. Когато кредиторът е от друга държава, се посочва регистърът, в който е вписан, заедно с регистрационния му номер или еквивалентно средство за идентификация в този регистър. 24. В част V, буква „б”, т. 1 кредиторът следва да предостави указания за упражняване на правото на отказ, които да посочват срока за упражняване на това право, адреса, на който следва да се изпрати уведомлението, с което се упражнява правото на отказ, както и последиците от неупражняването на това право. 25. В част V, буква „б”, т. 3 кредиторът следва да посочи съответната клауза от договора относно приложимото право или относно компетентния съд. 26. В част V, буква кредиторът следва да посочи езика, на който се предоставя преддоговорната информация, както и информацията, съдържаща се в договора. 27. В част V, буква „в” кредиторът следва да посочи съществуването на способи за подаване на жалби и за търсене на обезщетение от страна на потребителя, който е страна по договора за кредит от разстояние, и начина за достъп до тях.”

Приложение № 3, към чл. 8, ал. 2. Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за договорите за овърдрафт.

„Преддоговорна информация при договори за кредит по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 Кредиторът и/или кредитният посредник е длъжен да предостави на потребителя следната преддоговорна информация: 1. наименование на кредитора/кредитния посредник; 2. адрес; 3. телефонен номер; 4. факс; 5. вид на кредита; 6. общ размер на кредита (главница); 7. срок на договора за кредит; 8. указание за размера, броя, периодичността и датите на погасителните вноски; 9. обща сума, дължима по кредита (общ размер на кредита (главница), заедно с лихвите и разходите, които могат да възникнат във връзка с кредита); 10. изисквани обезпечения; 11. лихвен процент по кредита; 12. годишен процент на разходите по кредита (ГПР); 13. разходи, дължими при просрочени плащания; 14. разходи, дължими при предсрочно погасяване на кредита; 15. други свързани с договора разходи; 16. допълнителни задължения, които възникват във връзка с договора за кредит, когато са предвидени такива (задължително сключване на договор за застраховка или на друг договор за допълнителна услуга, задължение за откриване на сметка по кредита);

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в зала на господин Първан Русинов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Лиляна Турналиева – началник отдел „Пространствени данни” към министерството. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

Второ гласуване на доклад относно Законопроект за достъп до пространствени данни, № 002-01-3, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2010 г. „Закон „Закон за достъп до пространствени данни”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на законопроекта, съгласно предложението на комисията.

ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. (1) Този закон урежда изграждането, поддържането и използването на инфраструктура за пространствена информация, осигуряването на достъп до пространствени данни и предоставянето и предоставянето на услуги за данните в областта на околната среда или дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда, чрез гарантиране на съвместимост и сигурност при обмяна на данни. (2) Инфраструктурата за пространствена информация включва метаданни, масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, мрежови услуги и технологии; споразумения за обмен, достъп и използване; механизми за координация и наблюдение;

като са създадени или получени от орган на власт или се управляват или актуализират от този орган и попадат в обхвата на публичните му функции или на трети лица, ако те поддържат масиви от пространствени данни, които са съобразени с изискванията на този закон;

ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3: „Чл. 3. (1) Законът не се прилага за работа с документи на хартиен носител, свързани със създаването на публични регистри и масиви от пространствени данни на хартиен носител. (2) Законът не създава задължение за събиране на нови пространствени данни. (3) Законът не засяга права на интелектуална собственост на лицата по чл. 4, ал. 1. ал. 1. (4) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 могат да използват данни от масиви от пространствени данни – обект на права на интелектуална собственост, само със съгласието на притежателите на тези права.” Изказвания по чл. 3? Няма. Гласуваме чл. 3 съгласно предложението на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. чл. 4: „Чл. 4. (1) Този закон се прилага от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и организациите, които по силата на нормативен акт събират, създават и поддържат актуализирани бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги. (2) Трети лица, извън лицата по ал. 1, могат да предоставят създадени и поддържани от тях пространствени данни и услуги за тях в рамките на инфраструктурата за пространствена информация. (3) Когато няколко идентични копия от един и същ масив пространствени данни се поддържат от или от името на различни лица по ал. 1 и 2, разпоредбите на този закон се прилагат само към първоначалната версия на масива данни, от които от които са направени копията. (4) Лицата по ал. 1 при изпълнение на публичните си функции, които могат да имат въздействие върху околната среда, могат да сключват споразумения за обмен на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни. данни. (5) Обменът на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни се осъществява чрез Националния портал за пространствени данни.”

за чл. 5. „Глава втора – Инфраструктура за пространствена информация.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора. „Раздел І – Пространствени данни.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.

„Раздел ІІ – Метаданни.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10 и чл. 11. „Раздел ІІІ – Национален портал за пространствени данни.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел

ИВАН ВЪЛКОВ: По чл. 13 има предложение от народния представител Иван Вълков. Комисията подкрепя предложението по принцип. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13 по принцип и предлага следната редакция: „Чл. 13. Чрез Националния портал за пространствени данни се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 4 по предложението на комисията.

трета – Услуги за пространствени данни.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета. „Раздел І – Услуги.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І. Гласуваме наименованието на Глава трета и Раздел І от тази глава съгласно предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14: „Чл. 14. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1, които събират и поддържат актуализирани пространствени данни и метаданни, осигуряват следните услуги: 1. услуги за намиране, позволяващи търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни и представяне съдържанието на метаданните; 2. услуги за разглеждане, позволяващи най-малко: представяне, навигация, увеличаване/намаляване, избор на панорамен изглед или припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представяне на информация за легендата и друго относимо съдържание на метаданните; 3. услуги за изтегляне, позволяващи копиране на масиви от пространствени данни или на части от тези масиви, и, където е приложимо, осигуряване на пряк достъп до тях; тях; 4. услуги за трансформиране, позволяващи трансформирането на масиви от пространствени данни, с оглед постигане на оперативна съвместимост; 5. услуги за извикване на услуги за пространствени данни; 6. услуги за предоставяне на метаданни.

Няма. Гласуваме чл. 14 съгласно предложеното от комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 16 и предлага следната редакция: „Чл. 16.(1) За услугите по чл. 14, ал. 1, т. 1 като минимално изискване се прилагат следните комбинации от критерии за търсене: 1. ключови думи; класификация на пространствените данни и услуги; 3. качество и валидност на масивите от пространствени данни; 4. степен на съответствие с правилата за прилагане, предвидени в актовете на Европейския съюз, въведени с този закон, определящи техническите изисквания за оперативна съвместимост на масивите от пространствени данни и услуги; 5. географско разположение; 6. условия за достъпа до и ползването на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни; 7. лицата по чл. 4, ал. 1, отговарящи за създаването, управлението, поддържането и разпространението на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.

по начин, позволяващ управлението им в съответствие с правилата за прилагане, предвидени в актовете на Европейския съюз, въведени с този закон, определящи техническите изисквания за оперативна съвместимост на масивите от пространствени данни и услуги.

когато този достъп би оказал неблагоприятно влияние върху международните отношения, националната сигурност или обществения ред. (2) Ограничаване на достъпа до услугите по чл. 14, ал. 1, т. 2-6 се прилага 1. поверителност на работата на органите на властта, когато такава е предвидена в закон; закон; 2. международните отношения, националната сигурност или обществения ред; 3. дейността на органите на изпълнителната и на съдебната власт; 4. поверителност на търговска или промишлена информация, когато такава поверителност е предвидена в закон; 5. права на интелектуална собственост; 6. поверителност на личните данни на физическите лица съгласно Закона за защита на личните данни, когато тези лица не са дали съгласие за публичното им огласяване; 7.

които доброволно са предоставили исканата информация, без да са били задължени по закон да направят това, освен ако са дали съгласие за огласяване на съответната информация. (3) Не се ограничава достъпът до данни и услуги, свързани с информация за емисиите, отделяни в околната среда. среда. (4) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 издават мотивиран акт за ограничаване на достъпа до услуги по чл. 14, ал. 1 в случаите по ал. 1 и 2, като за всеки отделен случай се отчита общественият интерес, обслужван чрез предоставянето на този достъп. достъп. (5) Актовете по ал. 4 съдържат: 1. наименование на лицето по чл. 4, ал. 1 и 2, което издава или приема акта; 2. наименование на акта; 3.

6. пред кой орган и в какъв срок актът може да бъде обжалван; 7. дата на издаване и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му. му. (6) Актовете по ал. 4 са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и подлежат на обжалване по реда, предвиден в него.” да гласуваме чл. 17 по предложението на комисията.

„Раздел ІІ – Оперативна съвместимост и стандарти.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18. „Глава четвърта – Регулиране и контрол.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

чл. 20 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция: „Чл. 20.(1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълнява функциите на национален орган за контакт с Европейската комисия по въпроси, свързани с хармонизиране на условията за достъп до националните пространствени данни от страна на Европейския съюз. (2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготвя и предоставя документи и доклади, изисквани от Европейската комисия, включително периодични доклади, които отразяват изпълнението на контролните му функции по този закон. закон. (3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща на Европейската комисия доклад, който съдържа: 1. начина на координация между доставчиците, потребителите на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, начините на осъществяване на връзка с третите лица и организирането на качествен контрол; 2. приноса на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 за функционирането и координацията на инфраструктурата за пространствена информация;

1; 5. разходите и ползите от създаването на инфраструктура за пространствена информация в европейската общност (INSPIRE). (4) На всеки три години министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща на Европейската комисия доклада по ал. 3 с актуализираната информация. (5) Докладите по ал. 2 и 3 се публикуват на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”

национален орган за контакт с Европейската комисия по въпросите за хармонизиране условията за достъп до националните пространствени данни на Европейския съюз. Във втората алинея казваме, че във връзка с всички директиви и регламенти, които има по този въпрос, министърът трябва да изпълнява своите функции, включително и да напише доклади. Но какво се прави с предложението на комисията? Изведнъж в ал. 3 се казва какво трябва да се съдържа в един от тези доклади, което не е текст за закон. Подобен текст може да има в наредба, ако има такава необходимост за уточняване, но ако това е част от европейската директива, то не е необходимо.

ал. 3 е напълно неудачна да съществува като опис на доклада, който министърът трябва да изготви. Това е регламентирано в нашите взаимоотношения с Европейския съюз. Благодаря.

Уважаеми господин Вълков, ако това е принципът, тогава защо не опишем всички доклади

Други народни представители имат ли желание да вземат отношение по този текст? Направено е процедурно предложение от господин Мутафчиев за подкрепа на чл. 20 съгласно предложението на вносителя, което по принцип се подкрепя от комисията, но комисията предлага нова редакция на чл. 20, допълнен с ал. 3, както господин Вълков ни го предложи. Отделно ще поставя на гласуване предложението на господин Мутафчиев, а след това – предложението на комисията. Подлагам на гласуване предложението на господин Мутафчиев в подкрепа на текста на вносителя, което частично се споделя от комисията.

информационните технологии и съобщенията е орган за регулиране и контрол на инфраструктурата на пространствени данни. (2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията: 1. осъществява контрол и координация върху дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 във връзка с прилагането на закона и нормативните актове по прилагането му; 2. дава задължителни за изпълнение от лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 предписания по прилагането на закона; 3. осъществява контрол и координация върху дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 по прилагането на регламентите по пространствени данни на Европейския съюз;

ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24: „Чл. 24. (1) Междуведомственият съвет по чл. 23 се състои от членове, определени от органите на изпълнителната власт, които са първични администратори на пространствени данни. данни. (2) Председател на Междуведомствения съвет е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице, а заместник-председатели са заместник-министъра на околната среда и водите и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството или оправомощени от тях длъжностни лица. лица. (3) За изпълнение на конкретните задачи, Междуведомственият съвет с решение определя експертни комисии и групи. (4) Междуведомственият съвет: 1. Подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяването на методическо ръководство по изграждането, внедряването, развитието, поддържането и използването и ползването на инфраструктурата за пространствена информация.

Министерският съвет приема правилник за дейността, структурата и организацията на работата на Междуведомствения съвет по предложение на неговия председател.

Съобщения за парламентарния контрол на 19 февруари 2010 г., петък: Първи ще отговаря министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов на две питания, поставени от народните представители Яне Янев и Дарин Матов и Яне Янев и Тодор Великов. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов. Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков ще отговори на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на три въпроса от народните представители Румен Такоров и Пенко Атанасов, който е поставил два въпроса. Министърът на здравеопазването Божидар Нанев ще отговори на три въпроса от народните представители Пенко Атанасов, Цвета Георгиева и Валентин Николов и на питане от народния представител Калина Крумова. Министърът Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговори на два въпроса от народните представители Любомир Иванов и Иван Николаев Иванов.

заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на питане от народните представители Яне Янев и Тодор Великов; министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Цветан Костов; министърът на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народните представители Кристияна Петрова и Дарин Матов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос и писмен отговор от народния представител Асен Гагаузов. На основание чл. 83, и дейността на Народното събрание поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: въпрос от народния представител Георги Пирински към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков; въпрос от народния представител Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Поради ангажимент с международно участие в заседанието на парламентарния контрол не може да участва министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. началото на пленарното заседание е в 11,00 ч.